**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, hitni postupak,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 Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, poljoprivredu i šumarstvo i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Državni tajnik gospodin Topić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Bit ću vrlo kratak. Znači imamo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga. već zastupnici mnogi spomenuli, radi se znači i o usklađivanju sa europskom stečevinom, ali naravno i realizacije naše strategije koju mi imamo Nacionalnu strategiju intelektualnog vlasništva od 2005. do 2010. Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga koji u Republici Hrvatskoj u nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo uređena je Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga i Pravilnikom o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla. To je dosta važno naglasiti. Međutim, osim toga u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva su oznake iz zemljopisnog porijekla i oznake izvornosti za hranu, jako alkoholno piće vina, pa znate da imamo i Zakon o hrani i Zakon o vinu sa pripadajućim pravilnicima. Stoga, predmet zaštite ovog Zakona oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga su samo one oznake koje nisu prednost onih prethodnih zakona. Znači to su naprosto kažem dopunjavanje već postojećih i usklađivanje, znači Zakon o hrani, Zakon o vinu te drugih propisa koji su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 35. sjednici 14. lipnja Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga s Konačnim prijedlogom Zakona. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, "Narodne novine" br. 173/2003 odgovarajućim podzakonskim aktom kao relevantnim narodnim ugovorima kojima je Hrvatska pristupila regulirana je ona sama pitanja koja u nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. U provedbi procesa stabilizacije i pridruživanja Republika Hrvatska dužna je normativno zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva kakva postoji u Prijedlogom o izmjeni i dopuna navedenog zakona postiže se usklađenost i u preostalim pitanjima u kojima se postojeća rješenja razlikuju od pravnih instrumenata na razini Europske unije, a posebno u pitanjima građansko-pravne zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te oznaka izvornosti proizvodnih usluga kao i u novom institutu žalbe na prvostupanjske odluke u upravnom postupku. Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak: predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga po hitnom postupku u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Velimir Pleša. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju. Odmah na početku dozvolite mi kazati kako će klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti ovakav Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga. Još od kraja 19. stoljeća, a moguće je i znatno ranije različiti pravni poretci štite tržišno prepoznate nazive proizvoda koji potiču i potječu iz neke točno određene zemljopisne regije kako bi se spriječili i prodaja i zamjena drugih proizvoda pod istim nazivom. Iako se takvim propisima proizvođačima određenih proizvoda dodjeljuje svojevrsni monopol na upotrebu imena regija u svojim proizvodima u teoriji se smatra da takva upotreba ima opravdanje u osiguravanju visokog nivoa kvalitete proizvoda i time zaštite prava potrošača. Upravo iz ovih razloga zakonska zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla odnosno geografic indicators, geografski indikatori je slična zaštiti koja se pruža određenim vrstama intelektualnog vlasništva. Pogotovo kod znakova razlikovanja. Takvi propisi kako smo već naveli, ograničavaju upotrebu zemljopisnih indikatora na proizvode koji sadrže materijale porijeklom i s točno specificiranog proizvoda i zadovoljavaju propisane standarde. Tako i hrvatski propisi i hrvatsko zakonodavstvo definiraju oznaku zemljopisnog podrijetla kao naziv zemljopisnog područja ili neki drugi znak koji ukazuje da neki proizvod ili usluga potječe iz određenog zemljopisnog područja te da posjeduje određenu kvalitetu i svojstva koja se pripisuju u tom podrijetlu. S druge strane, noviji hrvatski propisi usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije, reguliraju oznake izvornosti kao novo konkretniji i strožiji oblik zaštite podrijetla. Oznake izvornosti podrazumijevaju bitni ili isključivi utjecaj posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne cjeline. Na osnovu tih utjecaja štiti se osobita kvaliteta takvih proizvoda i usluga. Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla kao i oznaka izvornosti kao intelektualnog vlasništva omogućuje efikasno sprječavanje njihove zlouporabe odnosno neovlaštene upotrebe. Ove oznake omogućuju postizanje veće tržišne vrijednosti a njihova efikasna zaštita koristi kako proizvođačima tako i potrošačima budući da osnažuje tržišnu utakmicu. Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Uređena je Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla iz 2003. godine. U okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, Republika Hrvatska obvezna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji, a koja je regulirana određenim pravnim instrumentima S obzirom na činjenicu da je od 1. siječnja 2004. godine u Republici Hrvatskoj zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti se primjenjuje navedeni Zakon o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla koje u mnogo čemu usklađen već sa stečevinom ovim zakonom potrebno je u potpunosti uskladiti hrvatsko zakonodavstvo u području prava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti i to u ovim pitanjima koja su osnovna po, u pogledu zakona o kojem danas raspravljamo. To je prije svega uvođenje prava žalbe protiv odluka zavoda i odredbe o građansko-pravnoj zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona postići ćemo u potpunosti usklađenost s europskom pravnom stečevinom u području ovog industrijskog vlasništva i u ostvarivanju preduvjeta za primjenu novog, transparentnijeg, poduzetnijeg i efikasnijeg sustava provedbe zaštite oznaka zemljopisnog porijekla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga. Iz tog razloga još jedanput klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Vladimir Štengl. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici! U vrijeme kada je zahvaljujući razvoju tehnologije moguće napraviti bilo koji proizvod, u bilo kojem dijelu svijeta, u bilo kojem obliku, u neograničenim količinama, nužno je imati Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, da bi se autohtoni proizvodi maksimalno zaštitili. U protivnom se može dogoditi da nam recimo Paška ili Lepoglavska čipka dolaze u kontejnerima iz neke Daleko Istočne zemlje ili tko zna od kuda. Važeći zakon je iz 2003. godine, i on se ovim prijedlogom dopunjuje. Treba reći i to da predmet zaštite prema ovom zakonu nisu proizvodi čija zaštita izvornosti i zemljopisnog podrijetla je riješena, regulirana Zakonom o hrani, Zakonom o vinu te drugim propisima iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Ali i to kada je već o tim proizvodima riječ, da bi broj tih proizvoda na području Republike Hrvatske mogao biti impozantan. Republika Hrvatska je u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja a prema članku 71. sporazuma, obvezna zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji i regulirana je određenim pravnim instrumentima Unije. Zakon o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga primjenjuje se u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2004. godine. I on je u širokoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom Europske unije ali su i potrebne određene izmjene i dopune tog postojećeg zakona, da bi jamčio isti stupanj zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga kao i u državama članicama Europske unije. Osnovna pitanja koje ove izmjene i dopune zakona uređuju su: uvođenje prava na žalbu protiv odluke zavoda, točnije Zavoda za intelektualno vlasništvo a ne kao dosada u važećem zakonu kada je jedino postojala mogućnost nezadovoljne strane podnošenje tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske. Ustrojava se u tu svrhu po ovome prijedlogu i Žalbeno vijeće. I druga odredba o građansko-pravnoj zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, odredbe kojima će nositelji odnosno korisnici zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga u Republici Hrvatskoj uživati istu građansko-pravnu zaštitu, kao što je uživaju i nositelji odnosno korisnici tih oznaka u državama članicama Europske unije. A mi svakako želimo i moramo osigurati zaštitu, moramo se osigurati i zaštitit od recimo kako mogućnosti što sam već u uvodu rekao, da Lepoglavska ili Paška čipka se ne razumije./… sa Dalekog Istoka, da se to dogodi sa Slavonskim zlatovezom, pa iz sfere suvenira, šarenim tikvama. Imalo bi se puno toga nabrajati. Možda treba zaštititi ili možda će trebati zaštititi i Morešku i Sinjsku alku. Može se dogoditi da se Komiška falkuša radi negdje u nekom malejskom brodogradilištu. Ima i ona kod nas na Dunavu Šarengradska čiklja itd. Republika Hrvatska, njeni prostori ima sigurno daleko, daleko više proizvoda pa i usluga za koje je itekako zainteresirana da budu zaštićenog zemljopisnog podrijetla, oznakama izvornosti proizvoda i usluga, da budu zaštićeni najvišim europskim standardima. To je u krajnjoj liniji i nužnost. Ovaj zakon to s ovim izmjenama i dopunama to i omogućava i zato podržavamo prijedlog donošenja ovog zakona. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, ravnatelju Zavoda, kolegice i kolege. Naime Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga jedan je iz seta zakona uz Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o pravu, patentu, industrijskom dizajnu, žigu o kojima smo raspravljali ili ćemo raspravljati na ovoj sjednici a odnosi se na uređivanje prava intelektualnog vlasništva. Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća sustav pravnih instrumenata kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva i način zaštite od njegovog neovlaštenog korištenja. Kada govorimo o intelektualnom vlasništvu kod nas je još uvijek prisutna niska razina svijesti o tome da je intelektualno vlasništvo jednako kao i svaki drugi oblik vlasništva iako je neopipljivo i plod je ljudskog intelekta, određene ideje, izuma, kreacije, izvedbe. Intelektualno vlasništvo ima sve karakteristike imovine. Njime se može raspolagati kao i imovinom, kupovati, prodavati, darovati, zamijeniti i naslijediti ga. Vezano uz ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga koji se predlaže donijeti po hitnom postupku osvrnut ću se na nekoliko po meni važnih okolnosti i razloga zbog kojih ću podržati ovaj zakon. Prije svega ovdje se radi kao što sam već rekao o jednom od cijele grupe zakona kojima se regulira područje intelektualnog vlasništva i njihovo usklađivanje sa pravnom stečevinom Time se ispunjavaju preuzete obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji u kojem se Republika Hrvatska obvezala osigurati razinu zaštite intelektualnog vlasništva kakva postoji u zemljama Važno je naglasiti da je i postojeći Zakon o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga iz 2003. godine koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. u vrlo visokoj mjeri usklađen sa pravnim stečevinama a ovim će se izmjenama postići isti stupanj zaštite oznaka zemljopisnog porijekla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga kao i u državama članicama Europske zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo što je uređeno predmetnim zakonom i Pravilnikom o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla porijekla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga kao podzakonskim aktom ali i međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Osim nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koje proizlazi iz ovog zakona postoje određene nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva za oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti za hranu, alkoholna pića, vina što je uređeno Zakonom o hrani i Zakonom o vinu. Dakle ovim Izmjenama i dopunama Zakona uvodi se pravo na žalbu protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u prvom stupnju. Predviđa se ustrojavanje žalbenih vijeća koja bi odlučivala po žalbama i koja bi djelovala pri zavodu kao neovisna tijela. Na sastav i ustrojstvo žalbenih vijeća primjenjuju se odnosno primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o patentu jer su te odredbe zajedničke za sva žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva. Ovakav način uvođenja žalbenog postupka predviđen je i nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005. do 2010. kao mjera kojom se unapređuje sustav intelektualnog vlasništva. Uvođenjem prava na žalbu protiv odluka zavoda osigurat će se prije svega veća pravna sigurnost stranaka u postupku ali i veća kontrola donijetih u prvom stupnju postupka za priznanje prava intelektualnog odnosno industrijskog vlasništva. Odredbe o pravu na žalbu u postupku zaštite istovjetne su odredbama o postupku povodom žalbe u svim drugim postupcima za sva prava industrijskog vlasništva povodom žalbe protiv prvostupanjskih odluka Zavoda. Također ovim zakonom uvodi se odredbe o građansko-pravnoj zaštiti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga na način da se odredbe Zakona o žigu koje se odnose na građansko-pravnu zaštitu žiga na odgovarajući način primjenjuju na građansko-pravnu zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje su predmet uređivanja ovog zakona. Te će se odredbe Zakona o žigu njegovim izmjenama i dopunama biti usklađene sa direktivom o provedbi prava intelektualnog vlasništva, Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine. Dakle iz ovih navedenih razloga podržat ću donošenje ovih izmjena i dopuna zakona. Hvala.